Dame i gospodo, nastavljamo sa sjednicom. Na redu je točka dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 60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 U ime predlagatelja, gospodin Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. Kratko. Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari koji se u ovom Saboru bi sad trebao potvrdit, donesen je na temelju članka 5. i 10. Arhuške konvencije. Kao što znate, Republika Hrvatska je stranka Konvencije o pristupu informacijama i sudjelovanju javnosti o odlučivanja o pristup u pravosuđu u pitanjima okoliša, te tzv. Arhuška konvencija od 27. lipnja prošle godine. U cilju primjene protokola, Europska zajednica je u 2006. godini donijela i Uredbu o uspostavljanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i tom uredbom uspostavljen je cjeloviti registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari na razini zajednice kako bi se primijenio ovaj protokol. Novim Zakonom o zaštiti okoliša iz 2007. godine stvorene su pretpostavke za osnivanje i kod nas registra onečišćenja okoliša pa je tako ministarstvo ove godine donijelo, odnosno ministrica Pravilnik o registru onečišćenja u okoliš kojim se osigurava i provedba ove uredbe Europskog parlamenta i provedba ovog Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Arhušku konvenciju. Slijedom toga, cilj ovog zakona o potvrđivanju protokola je ojačati pristup javnosti informacijama o okolišu putem registara, odnosno baze podataka o ispuštanjima i prijenosima onečišćujućih tvari na nacionalnoj razini. Znate da smo Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti zraka ove dosadašnje katastre, oni postaju registar. Taj je registar kod nas za teritorij cijele Republike Hrvatske, a i prema Europskoj uniji i prema ovom Europskom registru će voditi Agencija za zaštitu okoliša. Taj registar se uspostavlja, on se financira dijelom iz državnog proračuna, a dio će se financirati sredstvima Europske zajednice. Značajno je da te baze podataka moraju biti javno dostupne putem interneta, moraju biti besplatne, pretražive prema posebnim parametrima koje omogućavaju lako korištenje i upućivanje na linkove na druge odgovarajuće i slične registre, a prikazani podaci moraju biti standardizirani i pravovremeni, a protokolom je propisano da registar mora obuhvatiti najmanje 86 onečišćujućih tvari uz ograničen broj povjerljivih podataka, te jamči sudjelovanje javnosti prilikom izrade i izmjene registra. Znači, slijedom svega ovoga registar koji ustrojen našim Pravilnikom i ovim protokolom, stvaramo pravni okvir za informacije i pristup javnosti o svim onečišćujućim tvarima koje se ispuštaju i prenose od lokalne razine na nivo uniji, a njime ćemo, ono će poslužiti svima za praćenje stanja okoliša i dokazivanja napretka u smanjenju onečišćenja i praćenje i pridržavanje određenih međunarodnih sporazuma, određivanje prioriteta za ocjenu napretka od strane … /Govornik se ne razumije./ … politika programa zaštite okoliša, a ti registri će također koristiti i industriji jer će omogućiti kvalitetnije upravljanje onečišćujućim tvarima. Već sam rekao da protokol neće zahtijevati dodatna sredstva jer već smo ušli i u realizaciju ovoga registra putem agencije, tako da bi sada imali cjeloviti okvir oko ovih registara, baza podataka koju je potrebno potrebno stvoriti, a isto tako i pristupa javnosti svim tim podacima. Podaci će biti i prema registru i prema pravilniku će se voditi u agenciji i biti će objavljeni na web stranici Agencije za zaštitu okoliša. Evo, toliko. Hvala. Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da. U ime Odbora za zaštitu okoliša, predsjednica gospođa Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj trećoj sjednici održanoj 8. svibnja 2008. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša sa konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. svibnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša na temelju svoje nadležnosti iz članka 84. a Poslovnika Hrvatskog sabora, raspravio je predmetni konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da u okviru 5. ministarske konvencije "Okoliš za Europu" u Kijevu dana 21. svibnja 2003. godine usvojen Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, kojom prigodom je Republika Hrvatska potpisala ovaj protokol. Potvrđivanjem protokola, Republika Hrvatska se obavezuje uspostaviti mehanizam zahvaljujući kojem će svaki pripadnik sadašnjih i budućih naraštaja Republike Hrvatske moći živjeti u okolišu koji ne narušava zdravlje i dobrobit, osiguravanjem razvoja javno dostupnog sustava informacija o okolišu. Cilj ovog zakona je ojačati pristup javnosti informacijama o okolišu putem registara, odnosno baze podataka o ispuštanjima i prijenosima onečišćujućih tvari na nacionalnoj razini. koje se ispuštaju i prenose na lokalnoj razini, pa je stoga obaveza svake stranke ustrojiti ovakav registar. Isto tako registri ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari koristit će industriji jer će omogućiti kvalitetnije upravljanje tim tvarima. Pored toga podaci sadržani u registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari moći će se koristiti zajedno s podacima iz područja zdravstva, demografije, gospodarstva te drugim vrstama podataka iz područja zaštite okoliša. Protokolom je također propisano da registar mora obuhvatiti barem 86 onečišćujućih tvari uz ograničen broj povjerljivih podataka te jamči sudjelovanje javnosti prigodom izrade izmjena registra. Na koncu predstavnik predlagatelja je naglasio da je obveza donošenja Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša u Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu. Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Luka (HDZ)** Hvala. Žele li ostali odbori? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Potrebno je i ovom prilikom ponoviti da je zaštita okoliša temeljni preduvjet dugoročnog održivog razvoja, isto tako je lijepo reći da Hrvatska u europskim razmjerima ima dobro očuvan okoliš, a zadaća je našeg naraštaja naravno osigurati čuvanje i daljnje poboljšanje kvalitete okoliša. Pa evo ovih dana kada intenzivno usklađujemo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije potrebito je reći i spomenuti da ne bi bili nepravedni, da nije samo to sada u tom kontekstu nego da je naše zakonodavstvo i ranijih godina činila ogromne napore kako bi uistinu ovo važno područje učinilo još vrlo, okoliš zaštićenim. Naime, pa spomenimo nekoliko bitnih stvari. Već 1997. godine u Republici Hrvatskoj je započelo prikupljanje podataka o emisijama u zrak i vode i more, o postupanju sa otpadom te su se prikupljali podaci o onečišćivaćima i njihovoj djelatnosti, a to je sve bilo na temelju onog zakona iz 1994. i njegovog provedbenog propisa, Pravilnika o emisijama u okoliš. Potrebito je ovdje spomenuti isto tako Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa možda i pravilnike i o ambalaži i o otpadnim gumama i otpadnim uljima. Ajmo reći primjera radi samo, da je prošle godine nekih 705 tisuća litara otpadnih ulja prikupljeno. To samo za sebe dovoljno govori, mislim da je to vrlo bitno. Dakle, a Zakon o zaštiti zraka je i gospodin državni tajnik rekao iz 2004. da temeljem njega niz provedbenih akata, tvari u zraku i kritične razine onečišćujućih tvari u zraku i kritične razine onečišćujućih tvari u zraku, a pravilnicima je propisano praćenje kakvoće zraka i praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, uvođenjem ekološke naknade za onečišćivanje zraka ispušnim i dimnim plinovima koje ispuštaju tvrtke i vozila. Sve je to bitno spomenuti, ali posebno mjesto zauzima svakako Zakon o zaštiti okoliša iz 2007. godine u kojemu je učinjen i značajan iskorak u usklađivanju sa pravnom s tečevinom Europske unije na području zaštite okoliša, a proces se nastavlja donošenjem provedbenih propisa pa je evo i spomenuti ovdje jedan važan provedbeni propis je Pravilnik o registru onečišćenja okoliša kojim se osigurava primjena ove uredbe 166/2006. europskog parlamenta i vijeća o uspostavljanju europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari. U posljednje vrijeme smo isto tako u ovom Domu raspravili niz značajnih zakona glede usklađivanja našeg zakona sa zakonodavstvom Europske unije, to je Zakon o kemikalijama, Zakon o otpadu, dakle onda Zakon o biocidnim pripravcima onda Zakon o dalekosežnoj prekograničnog suradnji i Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona. I to je sigurno isto naravno još dalje će doprinijeti naravno očuvanju našeg okoliša i što sad u tim okolnostima, pa naravno idemo dalje ja bih rekao evo jednog zakona po mjeri da tako kažemo, a to je Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Naravno klub Hrvatske demokratske zajednice će ga podržati, ali bitno je spomenuti baš ovaj momenat, odlučivanje odlučivanje javnosti. To je jako bitno. I želim reći da je u programu Vlade 2008. do 2011. jedan od temeljnih ciljeva naravno postavljanje zaštite okoliša, a kao provedbene mjere, u provedbenim mjerama stoji posebnu pažnju posvetiti procedurama kod izvješćivanja i sudjelovanja javnosti kod postupaka procjene utjecaja na okoliš. To je vrlo važan momenat, jer javnost sada dobiva u svakom slučaju vrlo važan značaj. I u okviru 5. ministarske konferencije okoliš za Europu što je rekla kolegica Petir, u Kijevu 2003. usvojen je Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama i sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđa kojom prigodom je naša Republika Hrvatska potpisala isti protokol. Potpisivanjem protokola Republika Hrvatska se obvezuje uspostaviti mehanizam zahvaljujući kojem će svaki pripadnik sadašnjih i budućih naraštaja Republike Hrvatske moći živjeti u okolišu koji ne narušava zdravlje i dobrobit. I sada koje su glavne u ovom zakonu, koji su glavni momenti za ove koje je gospodin državni tajnik naveo. Ja bih podvukao dakle kao prvo, ojačati pristup javnosti u pristup informacija u okolišu putem registra, odnosno baze podataka o ispuštanjima i prijenosima onečišćujućih tvari na nacionalnoj razini. Drugo, protokolom je dakle također propisano da registar mora obuhvatiti barem 86 onečišćujućih tvari uz ograničeni broj povjerljivih podataka te jamči sudjelovanje javnosti prigodom izrade i izmjene registra. Pored toga podaci sadržani u registru ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari moći će se koristiti zajedno sa podacima iz područja zdravstva, demografije, gospodarstva te drugim vrstama podataka. Iz područja zaštite okoliša za potrebe boljeg shvaćanja problema, utvrđivanja crnih točaka, poduzimanje preventivnih i sanacijskih mjera te određivanja prioriteta u upravljanju okolišem. Dakle zaključimo da se radi o iznimno značajnom zakonu koji će svakako osim što usklađuje naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije doprinijeti postizanju visoke razine zaštite okoliša kao cjeline te ostvarivanja održivog okolišu prihvatljivog razvoja te zaštite zdravlja i naravno očekujem da će biti isti konsenzus za prihvaćanje. Hvala lijepo. Hvala. U ime HNS-a, gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Prije deset godina u danskom gradu Arhusu sastavljena je Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti, odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša koji je naša zemlja ratificirala 2006. godine. Spomenuto je temeljem Arhuške konvencije je 2003. godine u Kijevu usvojen Protokol kojeg je potpisala i naša zemlja. Do sada je Protokol potpisalo 37 država, a ratificiralo 6, a stupit će na snagu nakon 16 ratifikacija. Odredbe kojima se osigurava provedba Arhuške konvencije unesene su i u naš novi Zakon o zaštiti okoliša 2007. godine. A jedan od provedbenih propisa temeljem donesenog Zakona o zaštiti okoliša je i Pravilnik o registru onečišćenja okoliša kojim se utvrđuje način dostave podataka Agenciji za zaštitu okoliša i pristup javnosti podacima o onečišćenju okoliša pohranjenim u registrima preko Internet stranica Agencije. Osnova Arhuške konvencije je da njenom ratifikacijom država omogućuje svojim građanima slobodan i besplatan pristup informacijama o onečišćenju okoliša, zajamčeno je sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, te se olakšava pristup pravosuđu o pitanjima okoliša. To je veoma bitan europski dokumenat koji prvi put spaja zaštitu okoliša sa ljudskim pravima, a nastao je kao rezultat pregovora i dogovora predstavnika vlada i nevladinih udruga tj. civilnog sektora. Pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava koje podrazumijeva dobivanje ažurnih, ažurnih, točnih i usporedivih informacija dobivenih načinom i jezikom razumljivim građaninu prosječne inteligencije. Svatko ima pravo tražiti informacije o okolišu koje su izradila ili zaprimila tijela javne vlasti, a osobito podatke o stanju okoliša, o gospodarenju otpadom, o opasnim tvarima, o industrijskim i ekološkim nesrećama, o emisijama onečišćujućih tvari u okoliš, o utjecajima onečišćavanja okoliša na zdravlje ljudi, podatke o samim onečišćivačima okoliša, o mjerama i programima zaštite okoliša te druge slične podatke. U zainteresiranu javnost spadaju fizičke i pravne osobe na koje neko stanje u okolišu utječe ili bi moglo utjecati, ali i nevladine organizacije koje rade na promicanju zaštite okoliša. Naravno, prije toga potrebno je da onečišćivači okoliša temeljem utvrđene procedure podatke dostave nadležnom tijelu državne uprave u županiji odnosno u Gradu Zagrebu koje ih obrađuje i prosljeđuje Agenciji za zaštitu okoliša. A provjeru vjerodostojnosti, potpunosti i dosljednosti prikupljenih podataka i izvješća obavlja po službenoj dužnosti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Uz pravo naše javnosti izvješća se šalju i međunarodnom tijelu i organizaciji, jer zaštita okoliša nije lokalan ili državni, to je globalni svjetski problem sa dalekosežnim mogućim posljedicama za stanovništvo cijelog našeg planeta. Ne treba ni spominjati da se ovdje radi o vrlo širokom području potencijalnih opasnosti, energija, buka, nuklearna goriva, radijacija, otpad pa i nuklearni, emisije i druga ispuštanja u okoliš o kojima potrebna znanja ima vrlo mali broj stanovništva, pa tijela javne vlasti moraju uložiti mnogo truda da tražitelja informacije upute u metode analiza, mjerne postupke, uzrokovanja tj. na standardizirane postupke koji su ili se koriste u prikupljanju podataka o onečišćenju okoliša. bez odgađanja obavijestiti javnost putem sredstava javnog informiranja o slučajevima neposredne opasnosti za njihovo zdravlje, materijalna dobra i okoliš neovisno o tome je li ta opasnost prouzrokovana ljudskom djelatnošću ili prirodnim pojavama. Dakako, tijela javne vlasti i onečišćivači obvezni su odmah po saznanju bez odgađanja obavijestiti javnost o prekoračenjima propisanih graničnih vrijednosti emisija u okoliš. Postoje dakako i slučajevi u kojima tijelo javne vlasti ne treba ili ne smije dati tražene informacije, poput zajamčene tajnosti postupka temeljem posebnog propisa, podataka koji utječu na nacionalnu obranu i slično. Kada takvih razloga nema, tražitelj informacije iz zaštite okoliša dužan je dobiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ukoliko tražitelj smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna može zahtijevati njezin ispravak odnosno dopunu. Život nas uči da treba preispitivati kriterije koji su doveli do uskraćivanja zatražene informacije jer se često događa da uskraćivanje cjelokupnog teksta nije potrebno pošto se oznaka tajnosti ili povjerljivosti informacija odnosi tek na jedan dio. Taj dio informacija se može izuzeti ili prekriti, a dopustiti uvid u ostali dio teksta. Primjerice, kod nas se ne mogu dobiti nikakve informacije vezane uz vojne vježbe tj. utjecaj istih na okoliš, jer imaju oznaku vojne tajne. Ali, nije potrebno da je baš sve tajno, pa i npr. zbrinjavanje otpada od strane vojske. Osim prava na opći pristup informacijama Arhuška konvencija utvrđuje i pravo na sudjelovanje javnosti u odlučivanju o pitanjima okoliša, i pojedinaca i i organiziranih skupina ljudi na koje neka odluka utječe ili bi mogla utjecati i koji su zainteresirani za ishod te odluke. Proces sudjelovanja građana mora se organizirati na način da postoji dovoljno vremena za pripremu djelotvornog sudjelovanja od strane zainteresiranih aktera. Dakle, da su oni uključeni u trenutku kad je još moguće ostvariti njihov utjecaj. Primjeri takvog sudjelovanja su javni uvidi, a nakon njih i javna rasprava, npr. o studiji o procjeni utjecaja na okoliš ili prostornom planu lokalne samouprave. Cijeli taj postupak kod nas i nije baš jednostavan, a počesto potiče upravo suprotnost ovog stupa Arhuške konvencije tj. potiče na uskraćivanje sudjelovanja zainteresirane javnosti u odlučivanju o nekom projektu ili planu koji će uvelike utjecati na njihov život. Kako npr. zainteresirana javnost može sudjelovati u nekom postupku procjene utjecaja na okoliš za koji je itekako zainteresirana, ako obavijest o održavanju javne rasprave bude izvješena na oglasnoj ploči općine na čijem području se projekt planira, a ne npr. u dnevnim novinama ili da se javni uvid u studiju utjecaja na okoliš organiziran u Zagrebu, a u pitanju je projekt u Lici i sl. Najčešće se pod terminom sudjelovanje javnosti u odlučivanju razumijeva zapravo informiranje građana o nekom projektu od strane javne vlasti. Jer badava, recimo žestoko protivljenje nekom projektu od strane građana koji žive na gravitirajućem lokalitetu, ako to protivljenje zapravo nema utjecaja na odluku o tome hoće li se projekt realizirati ili ne. Što znači da oni nikako nisu sudjelovali tj. utjecali na donošenje odluke koja ih se itekako tiče, već su samo informirani o projektu. Znači, javnosti se samo pruža prilika da ih se čuje, ali će im se obrazložiti zašto njeno mišljenje nije uzeto u obzir kod donošenja odluke o projektu. Može negdje u rješenjima i pisati tko je i gdje izrazio svoje protivljenje, ali nisu zaustavili projekat. Ostaje im samo gorčina i ispijanje sedativa za smirenje živaca. Na kraju Arhuška konvencija traži da domaće zakonodavstvo osigura da svaka osoba koja smatra da je njen zahtjev za informacijom zanemaren, nepravedno odbijen, ili da je na njega odgovoreno na neodgovarajući način ima pristup postupku ocjene pred sudom, ili nekim drugim neovisnim ili nepristanim zakonski utemeljenim tijelom. Taj postupak bi trebao biti brz, jeftin ili besplatan. No, prije takvog postupka potrebno je iscrpiti sve postupke administrativne ocjene procesa koji je sporan. Zaključujem Arhuška konvencija je jedan vrijedan, pravni instrument, instrument za promicanje demokracije, ali s obzirom na ustaljenu praksu i probleme našeg sustava trebati će nam vremena da ga naučimo koristiti. Očekuje se i nepravodobnost i netočnost i nepotpunost informacija. Očekuje se i poistovjećivanje informacija sa sudjelovanjem javnosti u odlučivanju. tražimo i mi u Hrvatskom saboru zainteresiranost i odgovornost tijela javne vlasti za izvršnu provedbu ovog odličnog europskog dokumenta. Apelirajmo i na njihovu svijest, jer i oni su često ta zainteresirana javnost koja želi nešto reći, ispraviti ili sudjelovati u odlučivanju. Tražimo i mi u Hrvatskom saboru obvezu dodatne edukacije sudaca o pravu okoliša o Arhuškoj i ostalim konvencijama i protokolima iz tog područja. I državni i županijski službenici i suci i mi, svi smo mi ta zainteresirana javnost, koja želi zdrav, ugodan i dug život u zdravom okolišu. Netko je izrekao a treba i tisuću puta ponoviti, zemlju smo naslijedili od prijašnjih generacija, ali smo ih posudili od generacija koje dolaze iza nas. I zato imamo obavezu da i budućim generacijama ostavimo ako ne bolju onda barem u onom stanju u kojem smo ju mi ugledali svojim rođenjem. Taj projekt zemlje našeg odnosa prema njoj, predstavlja opće društvenu vrijednost i svatko tko živi na ovom planetu ima u njemu svoju ulogu i odgovornost. Veću od ostalih mi u Saboru, državni i lokalni službenici, suci i nastavnici kojima je briga o okolišu posao. No nije dovoljna svijest i savjest samo na poslu, u Saboru, uredima, ministarstvima i županija, u sudovima i školama. Ekološku svijest treba graditi u kući, u obitelji, u svakodnevnom životu, u vlastitom obrazovanju i u odgoju djece. Svom djetetu želimo najbolje, želimo mu i lijepu kolijevku i lijepu posteljinu i šarenu loptu i odjeću i obuću, i lijepu torbu i kompjuter i stolić za kojim će učiti, a želimo li mu dobro kada mu ostavljamo, pružamo zagađenu vodu i zrak, smetlišta u šumama, prljave okućnice. Ne. Tu smo najtanji a najmanje treba da budemo savršeni za svoje dijete, ali naravno i za sebe. Jer ne trebamo ništa materijalno kupiti, potrošiti, trebamo samo svoj ispravan stav i svijest oko čistoće okoliša, zdravlja. Zaključujem, Klub Hrvatske narodne stranke će naravno podržati ovaj zakon. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba SDP-a, gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Hvala vam poštovani predsjedniče. Na samom početku izlaganja u ime Kluba SDP-a u ovom zakonskom dokumentu koji ima vrlo komplicirani naziv želim reći da će Klub SDP-a podržati donošenje Zakona o potvrđivanju protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijima, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša koja je u hrvatskoj javnosti poznatija kao Arhuška konvencija. Podsjećam da je Hrvatski sabor ratificirao Arhušku konvenciju na sjednici održanoj 8. prosinca 2006. godine, dakle, prije godinu i pol. Pored Arhuške konvencije uz Zakon o zaštiti okoliša koji je donesen prošle godine unesene su, kako kaže predlagatelj ovoga Prijedloga zakona o kojem danas govorimo, odredbe kojima se osigurava provedba Arhuške konvencije u pogledu pristupa javnosti, informacijama o okolišu, sudjelovanja javnosti u odlučivanju, te pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša i to kao uspostave registra onečišćavanja okoliša koji sadrži podatke o ispuštanjima i prijenosu onečiščujućih tvari u okoliš a što je uostalom i sadržaj ovoga Protokola koji danas ratificiramo. Arhuškom konvencijom i Zakonom o zaštiti okoliša koji je izglasan početkom listopada 2007. godine a stupio na snagu sredinom listopada iste godine izuzev članka 37. stavka 3., te članka 72. stavka 6. ovoga Zakona, koji će stupiti na snagu danom prijema Republike Hrvatske u država se obvezala da će građanima omogućiti slobodan pristup informacijama o okolišu, zajamčiti sudjelovanje javnosti, te olakšati pristup pravosuđu kada su prava građana na zdrav okoliš prekršena. Predlagatelj nam u obrazloženju prijedloga govori da je cilj ovoga Zakona ojačati pristup javnosti i informacijama o okolišu putem registra podataka o ispuštanjima i prijenosima onečišćujućih tvari te da se želi uspostaviti mehanizam zahvaljujući kojem će svi građani i građanke Republike Hrvatske moći živjeti u okolišu koji ne narušava njegovo ili njezino zdravlje ili dobrobit. Osiguravanjem razvoja javnog dostupnog sustava informacija u okolišu vodi se o računima o načelima održivog razvoja, govori se u obrazloženju kao što je načelo opreza prihvaćeno 15-tom Deklaracijom iz Ria o okolišu i razvoju. No, ono čemu svjedočimo u proteklih nekoliko dana ukazuje da se u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek ne vodi računa o načelu opreza, te da mnoge građanke i građani naše države žive u okolišu koji narušava njihovo zdravlje i dobrobit. Naravno, govorim o problemu Vranjica čiji su stanovnici već godina, desetljećima taoci smrtonosnog salonita. Salonit truje Vranjićane još od 1921. godine. Činjenica je da se dugo nije znalo koliko je azbest opasan za zdravlje ljudi, životinja, te koliko onečišćuje okoliš. Azbest se zbog tog neznanja kao građevni materijal posebno intenzivno koristi u razdoblju nakon drugog svjetskog rata pa sve do sredine sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada gotovo da i nije sagrađena građevina u koju nisu ugrađeni proizvodi od azbesta. No usprkos mnogobrojnim izvanrednim svojstvima azbest ima svojstvo koje čini beskorisnim sva njegova pozitivna svojstva. Naime, udisanje i kontakt s azbestnim vlaknima izaziva teške kronične bolesti i smrt. Karcinom pluća uzrokovan azbestnom prašinom vrlo je teška bolest koja se ne može liječiti već samo tretirati uzimanjem morfija. Iako su tužbe oštećenih građana i građanki protiv moćnih korporacija koje imaju ili su imale posla s azbestom u SAD-u te u EU kojoj težimo danas svakodnevna pojava te vrlo često rezultiraju isplatom milijunskih odšteta u Hrvatskoj se takvom obeštećenju oboljeli stanovnici i stanovnice Vranjica ne mogu nadati. To je potpuno jasno ukoliko se razmotri ponašanje vlasnika "Salonit" koji je zbog sumnje u financijske malverzacije već duže od dvije godine u bijegu, a sada kada je nađen u Bosni i Hercegovini neće biti izručen u Hrvatskoj zbog toga što osim Hrvatske dotični gospodin ima i bosansko-hercegovačku putovnicu što mu baš zgodno omogućava uživanje u svim pravima hrvatskih građana ali ga ni na koji način ne obvezuje na poštivanje obveza prema državi čiji je državljanin iako bi biti građaninom neke države trebalo značiti imati i prava i obaveze. Da se oboljeli od azbestoze ne mogu nadati pravdi u Hrvatskoj ukazuje ponašanje države u slučaju "Salonit". Usprkos tome što članak 69. Ustava Republike Hrvatske glasi: "Svatko ima pravo na zdrav život." Država osigurava uvjete za zdrav okoliš te svatko je dužan u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi prirode i ljudskog okoliša i slučaja oboljelih zaposlenika "Salonit" iz Vranjica i njihovih sugrađana vidljivo je da se ni Ustav ali ni zakoni i međunarodne konvencije u našoj zemlji ne poštuju u praksi, a to je ono što nas u SDP-u posebno brine. Ako Ustav, Zakon o zaštiti okoliša, Konvencija o pristupu informacijama sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša te Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša nisu u stanju osigurati pravo javnosti na informaciju o zagađenju okoliša koji ima potencijalno iznimno opasne posljedice na zdravlje ljudi onda vjerojatno ni potvrđivanje ovog iznimno važnog i kvalitetnog protokola neće osigurati pravo javnosti na informacije o stanju okoliša. Iako su udruge a posebice Udruga oboljelih od azbestoze učestalo upozoravale na akutni problem "Salonit" u neposrednoj blizini gusto naseljenog urbanog područja Splita te zahtijevale primjerenu reakciju državnih tijela nadležna tijela uprave pokazala su skandaloznu nezainteresiranost za ovaj slučaj konstantnog trovanja velikog velikog broja ljudi iz Vranjica i šire okolice. Iako je Ministarstvo zaštite okoliša u siječnju 2005. godine "Salonit" napokon prepoznalo kao najveći ekološki problem u Hrvatskoj činjenica jest da i danas više od tri godine kasnije stanovnici Vranjica još uvijek udišu azbestnu prašinu. Na javnom nadmetanju ministarstvo je Institutu građevinarstva Hrvatske dodijelilo izradu programa radova na zbrinjavanju i sanaciji azbestno-cementnog otpada u tvorničkom krugu "Salonit" i "Mravinačke kave" kao najpovoljnijem Ono što užasava jest da iako je prethodno navedeni program predvidio zbrinjavanje azbesta kao komunalnog otpada, iako je azbest temeljem propisa klasificiran kao opasni otpad izvođač sanacije nije poštovao čak ni takav program već je kancerogeni azbestni otpad u krutom i praškastom stanju utovarivao buldožderom, vozio na otvorenim i odvozio na lokaciju "Mravinačka kava" gdje je azbest razastirao, izbija te prekrivao običnom zemljom. Fond je posao sanacije tvorničkog kruga "Salonit" dodijelio tvrtki Cijan i radnicima "Salonit" što predstavlja teško kršenje međunarodnih obveza Hrvatske jer se u članku 17. Konvencije o sigurnom korištenju azbesta nalaže da uklanjanje opasnog otpada koji sadrži azbest mora biti isključivo obavljeno od strane firmi koje su ovlaštene za obavljanje takvih djelatnosti u skladu s konvencijom a ne od strane oboljelih radnika. Osim toga, uvid u očevidnik Agencije za zaštitu okoliša ukazuje da ne postoji dokaz da Cijan posjeduje valjanu dozvolu za rad s azbestom. Odlaganje kancerogenog otpada iz "Salonit" vršilo se na lokaciji nazvanoj odlagalište "Mravinačka kava" koja ne posjeduje nikakav status odlagališta opasnog otpada na temelju Zakona o otpadu ni na temelju Uredbe u uvjetima za postupanje s opasnim otpadom. Nakon što je prošle godine IGH obavijestio nadležno ministarstvo kako sumnja da Cijan ne provodi sanaciju u skladu s programom radova ministarstvo je naručilo mjerenje emisija azbesta na području Vranjica u vrijeme kada je tobožnja sanacija bila provođena. Rezultate danas godinu dana kasnije znamo. Emisija azbestne prašine prema rezultatima od strane ministarstva angažiranog laboratorija ukazale su da su vrijednosti emisija azbesta u zraku a sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije bile višestruko prekoračene. Ministarstvo je odlučilo zanemariti ove rezultate kao netočno i ne poštivajući načelo opreza o ovim iznimno uznemirujućim rezultatima prekršilo je Ustav i zakonske i podzakonske propise Republike Hrvatske. Naglašavam kako je obveza svake stranke Arhuške konvencije da svakoj fizičkoj i pravnoj osobi osigura osigura pravo pristupa informacijama o okolišu koje čuva javna vlast kod sebe ili kod nekog drugog te je nužno da javna vlast učiniti dostupnim i pruža informacije o okolišu široj javnosti u najvećoj mogućoj mjeri. Arhuška konvencija sadržajno se može podijeliti na tri osnovna dijela, na pristup informacijama, na sudjelovanje javnosti te pristup pravosuđu. S obzirom da su prva dva principa konvencije u slučaju dosadašnje sanacije "Salonit" već prekršena možemo se samo nadati da će oštećeni stanovnici "Salonit" dobiti satisfakciju u pristupu pravosuđu. Hvala vam lijepa.

Ja ću početi svoju raspravu s pitanjem zašto je za Hrvatsku bitan Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju u pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Mogu reći da za to postoje najmanje tri razloga i svi su jednako važni. Prvo, Protokol je daljnji doprinos globalnoj demokratizaciji društva u području okoliša. Dva, Protokol je dio pravne stečevine Europske unije čija članica će postati Republika Hrvatska. I ratifikacija Protokola od strane Republike Hrvatske doprinos je jačanju demokratskih prava hrvatskog društva. Kao što je poznato Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari, dalje ću rabiti izraz Protokol, donesen je na temelju članka 5. i članka 10. Arhuške konvencije. U prosincu 2006. godine Hrvatski je sabor ratificirao Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša poznatija kao Arhuška konvencija jer je donesena u danskom gradići Arhusu 1998. godine tako da je Republika Hrvatska stranka te konvencije od lipnja 2007. godine. Isto tako, Republika Hrvatska je novim Zakonom o zaštiti okoliša iz listopada 2007. godine uskladila svoje zakonodavstvo s propisima odnosno direktivama Europske unije unija prenijela u svoje zakonodavstvo odredbe Arhuške konvencije. To su Direktiva 2003/4 o pravu na pristup informacijama o okolišu te Direktiva 2003/35 o sudjelovanju javnosti u donošenju odluka o pitanjima okoliša. Osim što je stranka Arhuške konvencije Europska unija je ratificirala još 2006. godine i ovaj Protokol koji je sada pred nama i o kojem raspravljamo. Protokol je do sada ratificiralo i drugih 6 država; Estonija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Slovačka i Švicarska a stupit će na snagu kada ga ratificira 16 država. Europska unija je u cilju primjena Protokola donijela Uredbu 66/2006 o uspostavljanju europskog registra i ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari. Tom je Uredbom uspostavljen cjeloviti registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari na razinu Europske unije kako bi se primijenio protokol. S obzirom na to smatram da možemo ocijeniti da će ratifikacijom protokola Republika Hrvatska dobiti cjeloviti pravni okvir u ovom području odnosno u području kojim se javnosti dodatno osigurava slobodan i transparentan pristup informacijama o okolišu. To je još jedan doprinos demokratizaciji hrvatskog društva usvajanjem najsuvremenijih standarda u zaštiti okoliša. Kao što sam već rekao novim Zakonom o zaštiti okoliša iz 2007. godine učinjen je značajan korak u usklađivanju s pravnom stečevinom na području zaštite okoliša a proces se nastavlja donošenjem provedbenih propisa. Tako je Ministarstvo zaštite okoliša već donijelo Pravilnik o registru onečišćenja okoliša kojim se osigurava provedba … /Govornik Uredbe 166/2006 o uspostavljanju europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari. Prema tome zadovoljstvo mi je utvrditi da Republika Hrvatska već ima osiguran i mehanizam za provedbu ovog Protokola. Cilj je ovog Zakona o potvrđivanju Protokola mogu reći četverostruki. Prvo, pojačati pristup javnosti informacijama o okolišu putem registra odnosno baze podataka o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari na nacionalnoj razini. baze podataka će biti javno dostupne putem Interneta. Tri, ove baze podataka bit će besplatne, pretražive prema posebnim parametrima. Postrojenja znači onečišćivač, lokacija, … /Govornik se ne razumije./ … i tako dalje, takve strukture koja omogućava lako korištenje te upućivanje na druge odgovarajuće odnosno slične registre. I četiri, a prikazani podaci bit će standardizirani i pravovremeni. Zaključno držim da će se Zakonom o potvrđivanju protokola uspostaviti mehanizam zahvaljujući kojem će svaki pripadnik sadašnjih i budućih naraštaja Republike Hrvatske moći živjeti u okolišu koji ne narušava zdravlje i dobrobit njezinih građana osiguravanjem razvoja javno dostupnog sustava informacija o okolišu. Registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš, propisa navedenih domaćim pravilnikom i ovim Protokolom doprinos je kvalitetnijem odnosu prema okolišu omogućavanjem javnog pristupa informaciji o onečišćujućim tvarima koje se ispuštaju i prenose na lokalnoj razini. S obzirom da registri ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari odnosno baze podataka o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari na nacionalnoj razini predstavljaju važan mehanizam i jačanje zajedničke odgovornosti smanjivanja onečišćenja i promicanja održivog razvoja Zakona o potvrđivanju Protokola ostvarit će se ciljevi cjelovitog pristupa smanjivanja i onečišćenja okoliša nastalog uslijed rada industrijskih postrojenja i drugih izvora radi postizanja visoke razine zaštite okoliša kao cjeline, ostvarivanja održivog i okolišu prihvatljivog razvoja te zaštite zdravlja. Hrvatska demokratska zajednica će zadržati predviđeni zakon. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, dame i gospodo. Evo pred nama se nalazi još jedan zakon iz usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa kompatibilnim zakonodavstvom Europske unije sa približavanjem ulaska Hrvatske u istu. odmah na početku s obzirom da je doista važan dokument moram odgovoriti kolegici Holy da doista podaci koje je ona iznijela i svi mislimo da smo suglasni da ako postoji problem azbesta a postoji očito u Vrnjicu da to trebaju mjerodavna tijela i riješiti. Ali ne bih se složio u činjenici da svih ovih godina što se tiče Vranjica ništa nisu radile vlade Republike Hrvatske bez obzira tko bio na čelu pa i Ministarstvo zdravstva. Ako se sjetite kolegice već gotovo 10 godina je trajao spor da li radnicima Salonita priznati profesionalnu bolest tzv. azbestozu, to svi znamo kako nastaje. To je bolest koja je mjerljiva. I prije 3 ili 4 godine Institut medicine rada državni institut je presudio da radnici jesu pojedini oboljeli od azbestoze. Prema tome zaista nemojmo govoriti da se ništa svih ovih godina nije radilo. Da se zatvaralo oči pred problemom. Problem očito i slažem se u ovom dijelu koji ste vi iznijeli i kronološki, ako je to tako vjerojatno će nadležna ministarstva napraviti sve da pravda bude zadovoljena, a da stanovnici Vranjica žive u zdravoj okolini kao i svi građani Republike Hrvatske. I s obzirom da u ova zadnja 3 ili 4 tjedna donosimo nekoliko zakona o zaštiti okoliša i usklađivanju s Europskom unijom ja bih podsjetio i nas zastupnike i javnost da Republika Hrvatska i vlade Republike Hrvatske i ovaj Visoki dom i u vrijeme Domovinskog rata 1994. godine donosi prvi Zakon o zaštiti i tko ima otprilike i danas da ga pročita vidio bi da su u tom zakonu ugrađene gotovo sve odrednice koje su bitne i danas i u velikom dijelu se preklapaju i sa ovim Protokolom koji mi danas donosimo. 1999. godine isto ovaj Visoki dom donio je izmjene i dopune Zakona o zaštiti okoliša i još kvalitetnije uređuje zaštitu ove lijepe nam naše domovine. Iz ovoga je vidljivo da briga za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj od njenog osamostaljenja nije bila ishitrena, nije bila pojedinačna nego je bila konstantna i vodila je jednom cilju da, evo i danas mi to svi možemo biti svjedoci, ulaskom Europsku uniju da imamo zaista zemlju koja ima uređenu zaštitu okoliša. Možda je to pridonijelo i to što nismo visokorazvijena zemlja kao neke europske pa nemamo onečišćivače zraka, tla i vode kao što … I ovdje danas u više navrata je spomenuto ovaj Protokol na temelju Arhuške konvencije koja je donesena 1998. godine koje je tada i Republika Hrvatska podsjetnik. 2003. godine na 5. ministarskoj konferenciji «Okoliš za Europi» u Kijevu potpisan Protokol. Taj Protokol je potpisalo ukupno 37 zemalja. Do sad su ga ratificirale gotovo 16 i on je sastavni dio zaštite okoliša Europske unije i zakonodavstva. 2007. godine temeljem toga i Republika Hrvatska donosi svoj Protokol, Pravilnik i što je važno reći danas, čuli smo od državnog tajnika i od svih dosadašnjih govornika, a ja bih spomenuo samo bitne odrednice ovog protokola. To je registar. Po prvi puta evo i u našim saborskim materijalima imamo registar onečišćavajućih tvari koje su potencijalni zagađivači bilo zraka, bilo tla, vode ili naših voda, naravno i riječnog i mora. Prema tome, taj registar o ispuštanju, ali istovremeno se govori o prijenosu tvari. Znači, prijenos tvari na mjestu nastanka do nekog drugog mjesta regulirano je ovim zakonom na koji način to moramo vršiti. Istovremeno, tu određuju se i koja su to tijela koja će provoditi ovaj protokol. To su županijski uredi i uredi grada Zagreba. Ali vidimo da ovim protokolom je jasno rečeno i koje su obveze, u kojem vremenskom periodu da se Agencija za zaštitu okoliša bude izvješćena. Pa kaže da svaku proteklu godinu, to znači jedinica lokalne i regionalne samouprave, dužna je do 15. lipnja izvijestiti agenciju o onečišćavanju. Da budemo zaista svi odgovorni za okoliš, a mislim da mi zastupnici jesmo, a i naši građani. Najveću ulogu u tome imaju građani i jedinice lokalne samouprave, odnosno uprave. Jer, najbolje će se znati kada se u jednoj općini ili jednom gradu radi nekakav pogon ili postoji već koji su eventualni onečišćivači zraka, tla i studije kada budu rađene ili kada su rađene, pa ja mogu reći i za našu Karlovačku županiju o zaštiti okoliša i prijeporna studija koju vrlo često u medijima zna i ja bih rekao i bio sam župan Karlovačke županije bespotrebno napadati. To je zaštita okoliša na području poligona Slunj koji sve neovisne studije nisu pokazale utjecaj na zdravlje stanovništva. Čak smo mi radili jednu zdravstvenu studiju da li ima porasta malignih oboljenja u području slunjskog područja, no to nismo našli. Prema tome, ishitrene ocjene o utjecaju na okoliš zaista nisu dobre. Ali mi mislimo da svi odgovorni ljudi će priznati da struka i ljudi od struke trebaju dati svoje mišljenje o svakom onečišćivaču tvari. Ovim protokolom kaže se da ima barem 86 86 onečišćivača mora biti navedeno u svakom protokolu. I ja bih rekao samo članak 7. koji govori o davanju informacija. Točno se navode koje institucije moraju dobiti te informacije, a u tim institucijama rade zaista onda stručni ljudi i to navodi se. Znači, da neće biti ono što mi volimo nekad i političari donositi paušalne ocjene, nego pustiti struku statistici da obradi podatke i da reče o čemu se radi. Isto tako i za “Salonit“. Dalje, ja bih spomenuo članak 9. koji je vrlo bitan ovog protokola. Kaže, “prikupljanje podataka, evidencija, obrada podataka na nacionalnoj razini i suradnja unutar Znači, ni jedna zemlja, ni jedan onečišćivač zraka neće moći prikupiti podatke, obraditi ga i ostaviti ih samo za sebe. Mi potpisom ovo protokola automatski ulazimo u sustav baze podataka Europske unije što je vrlo bitno, da više ne kontroliramo sami sebe, nego imamo i nekog tko će i nas kontrolirati, a isto tako ćemo mi kontrolirati druge jer je područje Europske unije jedinstveno. I zaista, tu je bilo dosta riječi. Mislim da je bitan članak 11. koji govori o dostupnosti i javnosti informacija i meni osobno vrlo simpatično ili vrlo bitno da te informacije javnosti moraju biti besplatne putem interneta, ali da budu besplatne. Znači, da svaki građanin Republike Hrvatske u svakom trenutku na besplatan način može doći do informacija o onečišćenju. I ne manje značajno sa ovim protokolom je jasno naglašeno da za provođenje ovog protokola neće biti potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna. I na kraju da zaključim. Zaštita okoliša je zadaća svih nas, ne samo nas ovdje saborskih zastupnika, svih građana Republike Hrvatske, a usvajanjem ovog protokola dio odgovornosti i javnosti, nevladinih udruga, udruga o zaštiti okoliša, a institucija lokalne i regionalne samouprave naravno i ministarstva je jednako možemo reći podijeljena. I na kraju ja ću za ovaj zakon glasovati. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Slažem se poštovani kolega da je problem “Salonita“ jako dugotrajan jedan problem i da su tu veliku odgovornost imale ne samo prošla Vlada, nego i sve vlade do sada. Međutim, ono što sam ja htjela istaknuti u svojoj raspravi da je ministarstvo prošle godine propustilo reagirati sukladno načelu opreza i nije obavijestilo javnost o tome da su emisije azbesta u zraku povišene sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, na kraju ipak smo se složili da sve ove godine doista su institucije koje su trebale raditi na zaštiti zdravlja radile svoj posao. Da li su radile najučinkovitije to uvijek može bolje i ja se slažem i kao liječnik. Mogu reći da se je moglo biti učinkovitije. No, sada smo tu gdje jesmo. Ovim nalazima inspekcije od prije godinu dana, ja doista ne bih polemizirao jer nemam podataka koji bi bili relevantni da bih ja mogao ocijeniti da li je netko postupao onako kako je trebao ili ne. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, ja ću skratiti svoje izlaganje obzirom da su kolege prije mene već podvukli ono što sam ja želio istaknuti, ali ja ću to još jednom evo učiniti i još nešto malo dodati. Prije svega, mislim da je jako dobro što je jedan od prethodnih govornika rekao da se ovdje radi o jednom zakonu po mjeri Republike Hrvatske. Uistinu se slažem. To je jedan zakon po mjeri. Ali to je i zakon po mjeri i naših građana jer vidimo da će oni moći u svakom trenutku doći do relevantnih podataka vezanih uz određena onečišćenja, reagirati na njih. Isto tako je to zakon po mjeri ekoloških organizacija. To je zakon po mjeri lokalne i regionalne samouprave, ali je to i zakon po mjeri Hrvatske države. Tu bi se malo zadržao. Naime, možda da najprije završimo sa ovom raspravom, vrlo važnom raspravom oko “Salonita“. Kolegica je zaista rekla ono što treba reći vezan uz “Salonit“, ali ono što nismo rekli je da u Hrvatskoj još uvijek danas imamo na desetke tisuća kuća pokrivenih sa salonitom. Ti krovovi se ispiru. Voda s njih se skuplja u cisternama. Tu vodu naši građani piju. Da li znate kolegice i kolege da i na tisuće kilometara vodovodnih cijevi još uvijek od azbesta, odnosno salonita. Nitko ih ne mijenja. Nikakav prioritet tom projektu dali nismo. Pijemo tu vodu i čudimo se zašto imamo određenih malignih bolesti puno više nego u nekim drugim zemljama. Dakle, to je ono što trebamo u nas učiniti. Imamo puno posla, sada ćemo imati parametre pa da stvorimo određene prioritete. Ono što bih ja želio, međutim reći je da je o tome bilo puno manje govora sada, a to je upravo ova mogućnost nadzora stanja u našim susjednim zemljama. Kolegice i kolege, vjerojatno bi bilo puno manje problema sa ZERP-om, pogotovo onaj ekološki dio da smo imali priliku pratiti i da smo to činili sa onečišćivačima u nama susjednim zemljama. Ako pogledate kako izgleda eutrofizacija Jadrana, onda ćete vidjeti da je oštećenje flore i faune upravo u onoj trećini do talijanske obale. Zašto? Zbog tijeka struja, i zbog jasno zagađenja koje u to područje stižu rijekom Po i veliki industrijski bazeni sjeverne Italije koji zagađuje to područje. Da smo na taj način s argumentima jasnima išli prema medijima u Italiji, Sloveniji, u drugim državama, vjerojatno bi imalo puno više razumijevanja nego li se običnom političkom bitkom, a ne stručnim argumentima boriti za ZERP. Sada ćemo imati to oružje u našim rukama i Vlada mora obilno koristiti te parametre. Mediteranski akcijski plan UN-a isto tako ga trebamo korigirati, nastojati izmijeniti neke odredbe. Naime, Mediteranski akcijski plan kaže da sve mediteranske zemlje trebaju u 10 godina smanjiti zagađenje mora za 50%. Ma molim vas lijepo, šta to znači kolegice i kolege? Znači, da recimo uzmemo nekakvu, ne znam granicu od 20 jedinica nečega da je to štetna koncentracija po more. Talijani će morati smanjiti sa 80 na 40. Još uvijek će biti dvostruko iznad granice oštećenja flore i faune. Mi ćemo morati smanjiti sa 22 jedinice na 11, pa ćemo biti daleko ispod granice. Albanci sa 4 na 2 jedinice itd. Da li je to fer? Da li tako trebamo ići? Apsolutno ne. Prema tome, ovo oružje, ovaj zakon trebamo koristiti, jasno i da korigiramo puno toga gdje Hrvatska do sada nije dovoljno činila da ubiti ispravimo ono što se događalo. Velike gospodarske štete naših šuma, evo gospodine Denona bio je zamjenik župana godinama u Primorsko-goranskoj županiji, zna da je 70% šuma u Gorskom kotaru jasno oštećeno djelovanjem kiselih kiša, ma ne južnim vjetrovima iz Crne Gore, nego jasno iz talijanskih industrijskih područja sjeverne Italije koji dolaze sa zapadnim vjetrovima. I tu moramo jasno pratiti situaciju, tu moramo tražiti jasno obeštećenja i tako dalje i tako dalje. To vrijedi i za, jasno poljoprivredno zemljište, to vrijedi i za naše pitke vode, to vrijedi za sve. Evo, zato sam se javio da kažem da i vi u Vladi, u pojedinim ministarstvima morate ovo koristiti kao jedno oružje Ja znam da već godinama postoji trilaterala između Italije, Slovenije i Hrvatske vezano uz zaštitu Jadrana, ali nikada ništa konkretno ta trilaterala nije dogovorila vezano uz sankcije, vezano uz rješavanje očito očito problema koji sve više i više pogoršavaju glede zaštite Jadrana. Ovo je prilika da se to učini. Ja vas molim da to stvarno učinite. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Dakle, poštovani kolega, činjenica jest da je problem azbesta i azbestoze puno kompleksniji, pa tako primjerice u Australiji najveći broj oboljelih od azbestoze dolaze iz građevinske ne industrije, nego građevinski radnici koji su pilili, razbijali, postavljali i slično te azbestne proizvode. primjer "Salonita" sam uzela zbog roga što smatram da se na njemu eklatantno vidi ustvari na koji način je sustav i država propustila ustvari poštivati Arhušku konvenciju i načelo opreza koje je morala poštivati s obzirom na to da se radi o kršenju zdravlja i okoliša općenito u tom području. (HDZ)** Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Vrlo kratko. Potpuno se slažem kolegice s vama i nadam se da će pod ovim argumentima i Hrvatske vode, Hrvatska država shvatiti da se mora prioritet ili lista prioriteta značajno promijeniti kako bi se riješili ovakvi problemi. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, mislim da ovaj prijedlog zakona zaista ostavlja nas sve skupa ovdje u suglasju, u potpunom suglasju u svezi ovih odredbi koje su ovdje napisane, koje su određene i Arhuškom konvencijom iz '98. godine, a također i protokolom iz Kijeva iz 2003. godine koju je potpisalo 37 država Europe, a među njima i Hrvatske. Potpuno sam, dakle suglasan sa svim ovim raspravama i mislim da nije jedino, možda je ovako najeklatantniji primjer izišao na vidjelo, problem "Salonita" u Vranjicu, ali takvih primjera, ja sam uvjeren, da ima mnogo. Evo samo da kažem, Evo samo da kažem, ono za što sasvim sigurno i pouzdano znam, a to je recimo smještaj asfaltne baze u centru Slavonskog Broda ili kotlovnice bolnice na mazut u samom centru Slavonskog Broda, Slavonskog Broda, gdje je emisija sumpornog dioksida i svih ostalih produkata koji pritome nastaju je sasvim enormno visok, ali mislim da ni inspekcija ni županijski ured o tome baš ne vodi jer bolnica mora postojati i šta se tu može, a novaca za rekonstrukciju nema. Nešto bih drugo htio reći također u svezi dostupnosti i kako kaže konvencija pristupu informacijama sudjelovanja javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu. Naime, ima jedan konkretan, dakle ja iznosim konkretan lokalni problem, a to je skora aktivacija pune proizvodnje rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. E sada, kolega iz HDZ-a je rekao da su županijski uredi i agencija naša nadležni za praćenje i prijavljivanje svih eventualnih ekscesa povećane onečišćenosti i zagađenja zraka, vode itd. pa se pitam ukoliko ukoliko stranke i ako vršimo mi mjerenja zagađenosti zraka i vode, a znamo da je već ova rafinerija izazivala naftne mrlje u Savi i da je izlazila inspekcija, ali nažalost rafinerija se nalazi u drugoj državi. Ja ne znam je li susjedna država kao što je ovdje u slučaju govorilo se o Sloveniji, Italiji i Hrvatskoj kao jadranskoj nekakvoj inicijativi u svezi ekologije, da li je i ova druga susjedna država također potpisnica sporazuma, odnosno protokola iz Kijeva i kako ćemo mi, dakle kao županijski ured u Brodsko-posavskoj županiji i naša agencija moći djelovati u tom slučaju, ukoliko dođe do zagađenja i pojačane emisije zagađenja, odnosno onečišćenja zraka i vode na rijeci Savi koja, jasno protječe između ova 2 grada. Jer kažem, to je jedan problem, mislim da državni tajnik je i upoznat sa ovim da kažem skorim problemom koji će nastupiti u budućnosti, a znamo da i prije Domovinskog rata kada je rafinerija radila punom parom, da je Sava bila zagađena, onečišćena, a također i zrak u okolici, kao što je onečišćen zrak u Sisku, na Capragu i šire od Capraga tamo gdje je rafinerija u Sisku, pošto obje rafinerije koriste isključivo dakle rusku naftu, rumunjsku, rusku koja ima velike količine sumpora u svom sastavu. U svakom slučaju jasno da kako su istakli i ostali govornici u raspravi, da je ovaj ovaj prijedlog europskog zakona i za pohvalu i za prihvaćanje što jasno zbog čega neman ikakvih dvojbi u svezi toga jel'. Hvala